Hvala.

Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat.

Rezultat?

Imamo Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva. Izvješće ste primili poštom. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Damira Sesvečana da obrazloži prijedlog odluke. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Imamo izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Marijane Petir, zastupnice u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 31. sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine dopis Općinskog suda u Kutini kojim obavještava Hrvatski sabor da je privatna tužiteljica Marina Lovrić-Merzel iz Siska po punomoćnika podnijela privatnu tužbu protiv zastupnice Marijane Petir zbog kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona. Gospođo Marijana Petir zastupnica je 6. saziva Hrvatskog sabora te na osnovu članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv nje ne može voditi niti pokrenuti kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 8 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke: "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka pred Općinskim sudom u Kutini. U predmetu K83/10 protiv zastupnice Marijane Petir po privatnoj tužbi tužiteljice Marine Lovrić-Merzel zbog kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona". Otvaram raspravu i zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Molim uključimo se i glasujmo.

prijedlog povjerenstva je prihvaćen jednoglasno, sa 95 glasova. Molim dalje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Sljedeće izvješće je o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Slavka Linića, zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 31. sjednici održanoj 19. svibnja 2010. godine zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Tomislava Karamarka iz Zagreba za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka protiv Slavka Linića zbog kaznenog djela uvrede iz članka 199. stavak 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Gospodin Slavko Linić zastupnik je u Hrvatskom saboru te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te se bez odluke Hrvatskoga sabora protiv njega ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave na temelju članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno je, dakle sa 8 glasova za, predložilo Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. "Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu protiv zastupnika Slavka Linića po privatnoj tužbi tužitelja Tomislava Karamarka zbog kaznenog djela uvrede iz članka 199. stavak 1. i 2. i kaznenog djela klevete iz članka 200. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona." **Bebić, Luka Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog Mandatno-imunitetskog povjerenstva. Molim uključimo se i glasujmo. Ne damo mi naše. Rezultat. Rezultat. Ovo izvješće Mandatno-imunitetskog povjerenstva prihvaćeno je jednoglasno sa 97 glasova. Dame i gospodo zastupnici, nastavak ove 18. sjednice je 9. lipnja u srijedu u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda Prijedlog za utvrđivanje Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske čiji je predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zahvaljujem i želim vam da se ugodno odmorite ovih nekoliko dana. Hvala.